Poštovani predsedavajući, uvaženi predstavnici Ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije na dnevnom redu naše prve sednice nakon letnje pauze nalazi se Predlog zakona o zaštiti potrošača.Na samom početku istakao bih da će Poslanička grupa PUPS „Tri P“ u danu za glasanje podržati ovaj zakon i ostale predloge sa ovog zasedanja i glasati – za.Ova materija svakako spada u temeljne oblasti trgovinskog prava, ali se istovremeno neposredno tiče svakodnevnog života svakog od nas građanina, jer smo svi mi u izvesnom smislu i potrošači. Mislim da nema nikoga ko se makar jednom u svom životu nije susreo sa problemima kupovine neispravne robe, nesavesnih trgovaca, odbijanja reklamacije i sličnih, svakako, neprijatnih iskustava.Svakako da uređena država nastoji da takve pojave, ako već ne može da sasvim iskoreni, ono da ih svede na minimum, pa nije ni čudo da se uz razvoj novih oblika elektronskog trgovanja i usluga istovremeno u Evropskoj uniji velika pažnja posvećuje i u ovoj problematici.Predlogom

što predstavlja suštinu novog zakonskog rešenja ne ogleda se toliko u odredbama koje definišu samu zaštitu potrošača. Te odredbe su suštinski i do sada bile na jednom korektnom i visokom nivou standarda, mada će one ovim zakonom biti i dodatno poboljšane.Tu pre svega mislim na zaštitu prava potrošača u oblasti turizma i turističkih usluga, koje su za sada znatno opširnije i detaljnije regulisane ovim zakonom. Naročito one koje se odnose na izmene cene i drugih uslova ugovora, na saobraznosti, odustajanju od putovanja, na učenička i studentska putovanja, kao i neke druge situacije. Ova nova regulisanja bi trebala da umanje potencijalne zloupotrebe i prevare u ovoj oblasti, kojih prema izveštaju u medijima, nažalost, nije bilo toliko malo u poslednje vreme.No, od samih zakonskih odredbi daleko je važnije njihovo ostvarivanje i primena u praksi. Opšte je poznato da su zakonska rešenja uglavnom dobro uređena, samo se javlja problem kod primene primene istih i zbog toga je na Ministarstvu realno bitno da sve to u narednom periodu proprati i ustanovi kako se sprovode ove zakonske odredbe.Kako je u obrazloženju zakona rečeno, primetno je da se kod nas, iako postoji veliki broj građani koji traće savet od službi za besplatnu pravnu pomoć iz oblasti zaštite potrošača, vrlo malo broj takvih slučajeva dolazi do suda ili vansudske arbitraže. Stoga je vrlo značajno da se novim zakonom u članovima 149. do 169. sada precizno reguliše vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Njih će rešavati posrednici pravnici sa liste koju će odobriti Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, a oni će biti diplomirani pravnici sa najmanje dve godine radnog iskustva iz oblasti građanskog je da se postupak rešavanja pokreće predlogom potrošača ministarstvu koje će ga proslediti posredniku u mestu prebivališta potrošača, što na neki način je veoma dobro, jer će Ministarstvo imati mogućnosti da ceni i ocenjuje svoje predstavnike u lokalnim u lokalnim samoupravama. Posrednici će moći da donesu preporuku o načinu rešavanja spora i da posreduju u zaključivanju pismenog sporazuma u rešavanju spora. Ako se ne može doći do obostrano prihvatljivog rešenja, nezadovoljne strane će uvek biti u mogućnosti da se koriste odredbama o potrošačkim sporovima iz Zakona o parničnom postupku.Pored

o tome na šta se i na koga se potrošači najviše žale. U tom cilju, novim zakonom daju se veća ovlašćenja inspektorima iz ove oblasti. Ali, moram da primetim da ako se želi pojačana disciplinska odgovornost trebalo se ići na više iznose novčanih kazni, pa možda i da se razmisli o mogućnosti da se uvede i trajna zabrana obavljanja delatnosti kao poslednja mera za one koji

Sada će na Ministarstvu biti zadatak da valjano ovo pripremi, uvođenje ovog instituta u pravni sistem, ali bi bilo korisno da se u isto vreme poradi na javnom promovisanju ovih novih zakonskih rešenja, kako bi se građani bolje upoznali sa zaštitom svojih prava i mogli da koriste ovaj institut za ostvarivanje tih prava.Pošto smatramo da se radi o dobrim zakonskim predlozima, Poslanička grupa PUPS „Tri P“ će u danu za glasanje dati svoju podršku za usvajanje ovog zakona.Takođe, zakona.Takođe, Poslanička grupa PUPS „Tri P“ će u danu za glasanje podržati i ostale predloge i zakonska rešenja razmatrana na ovoj sednici i glasati za.Poštovani prijatelji i uvaženi građani Srbije, zahvaljujem se na pažnji.

Orliću.Poštovani predsedavajući, poštovane kolege i koleginice, uvaženi narodni poslanici, poštovana ministarko sa saradnicima, pred nama je izuzetno važan Zakon o zaštiti potrošača, koji je u ovoj oblasti sigurno jedan od sistemskih zakona, jedan izuzetno važan i neizmerno bitan za život građana normativni akt koji prosto kako život i sve druge okolnosti nameću ima potrebu da se unapređuju.S samom obrazloženju naveli osnovne razloge zašto imamo novi zakonski tekst i šta smo sve u proteklom vremenskom periodu, dok je i javna rasprava bila, koji su to osnovni razlozi, koja su osnovna ubeđenja, ja ne bih puno koristio vremena da se osvrćem na to, ali moram da kažem i kao pravnik da i sa pravničke strane unapređenje ovog zakonskog teksta, u smislu i novih odredbi, a i preciziranja odredbi koje su ranije bile nejasne, pogotovo odredbi koje sada idu u kontekstu imperativnih stavova, da nemamo situaciju da se određene odredbe zakona mogu tumačiti dosta šire, sada je to ovim zakonskim rešenjem dosta više precizirano.Takođe, moram da istaknem da precizno definisanje, da kažem, o svemu onome što se tiče efikasnijeg pristupa vansudskom rešavanju potrošačkih sporova je sigurno značajno unapređenje koje će u nedostatku nedostatku određene sudske prakse koja za potrošačke sporove do sada možda nije imala ne samo dovoljno prakse, već i rešenja koja idu u korist potrošača, da će ovim zakonskim tekstom značajnije da se unaprede.Ovo se unaprede.Ovo vreme bih iskoristio ne da idem u neku širinu, da ponavljam ono što ste vi i u obrazloženju, a i u vašoj uvodnoj diskusiji kad ste se obraćali već naveli, da nemamo ovde neku resavsku, prepisivačku školu i da jednu te istu priču vrtimo. Čini mi se da bi bilo dobro da svako od nas narodnih poslanika iskoristi vreme, pa da se referiše na određene odredbe. Evo, to je i moj je i moj izbor u nekom kontekstu.Generalno, kada govorimo o zaštiti potrošača, moramo da uzmemo obzir da u proteklom vremenskom periodu, pre svega od pandemije Kovida-19, korona virusa, imamo i novonastalu situaciju u kontekstu odnosa i samog potrošača i prodavca i svih ostalih koji su u ovom slučaju definisani ovim zakonom.U tom kontekstu, moram da skrenem pažnju da mi imamo u proteklom vremenskom periodu poplavu različitih usluga koje se tiču

u proteklom vremenskom periodu tu žalili, ali poseban aspekt priče u svemu ovome, ako govorimo o zaštiti potrošača, na koji bih želeo da skrenem pažnju, je upravo ketering. Posebno bih se fokusirao na ketering koji ide u pravcu krajnjih potrošača, koji u ovom slučaju treba da koriste naša deca, odnosno ketering za različite vrtiće, recimo, u predškolskim ustanovama, pre svega privatnim predškolskim ustanovama, kao i različitim drugim objektima.Mislim da, iako možda u širem kontekstu, ovaj sam zakon nema potrebu da to definiše, ali da je izuzetno važno precizirati norme koje bi u tom kontekstu zaštitile sve potrošače, pa u ovom slučaju krajnje korisnike koji se tiču upravo naše dece.Druga dece.Druga stvar koju želim da istaknem u svemu ovome što je izuzetno važno su članovi koje ste vi definisali odredbama, odnosno predložili odredbama 16, 17. i 18, a to je nepoštena poslovna praksa i obmanjujuća poslovna praksa.Vrlo

takvoj nepoštenoj praksi i takvoj obmanjujućoj praksi. Mislim da su to primarno građani treće dobi, penzioneri, kojima agresivni trgovci različitih kol-centara, pa i oni koji dolaze od vrata do vrata, nude sve i svašta, a s obzirom da je to period u kojem je većina starijih osoba iz treće dobi i usamljena, njima treba malo i pažnje, razgovara i svega ostalog. I čini mi se da oni upravo najviše nisu toliko, da kažem, prisutni na internetu, nemaju toliko informacija koje smo mi danas govorili da mogu biti informisani, koliko su možda srednje generacije, mlađe generacije, pa neće biti predmet obmane. I u tom kontekstu mislim da poseban vid zaštite treba da ide upravo u pravcu tome koji ide prema osobama treće dobi, odnosno prema našim penzionerima.Mislimo da na tome treba nešto posebno razmisliti, možda u određenim podzakonskim aktima, svemu ostalom da se razmisli, u svakom slučaju, o posebnom fokusu zaštite potrošača koja se upravo tiče za ovu, da kažem pod navodnicima, ugroženu kategoriju stanovništva koja dolazi iz ove populacije.Takođe, kada već govorimo o ovim odredbama nepoštene poslovne prakse i obmanjujuće poslovne prakse, ja bih želeo da navedem i primer koji je sveprisutan i gde imamo takođe taj agresivan marketing i stalne operatere koji zovu u oblasti ponude različitih telekomunikacionih usluga, pre svega operatera koji nude različite pakete TV usluga, internet usluga, telefonije itd.Pa bih u ovom slučaju, takođe u smislu zaštite potrošača, nelojalne konkurencije, koju opet definiše neka druga oblast, želeo da istaknem sve ono što rade određene kompanije, pa da kažem da su naši potrošači širom Srbije, a pogotovo ovde u Beogradu ugroženi od strane nekih kompanija, poput te SBB kompanije, koja agresivnom taktikom i, da kažem, obmanjujućom praksom, koji upravo to rade, u mnogim zgradama, pogotovo novoizgrađenim zgradama po Beogradu, uz različite mahinacije dolaze u poziciju da potrošači ne mogu doći do do drugih usluga, već da mogu da koriste samo tu uslugu i o tome bi, u svakom slučaju, trebalo i zakonski se pobrinuti da takva praksa, koja je dopustila upravo širokim tumačenjem određenih odredbi, da ne budu uopšte sankcionisani za takve stvari.Poseban stvari.Poseban vid zaštite potrošača treba da ide u kontekstu priče sklapanja ugovora, jer tim agresivnim marketingom, evo, govorio sam o ovoj kompaniji, vi imate neverovatno dobre uslove koji idu u tom pravcu da vam treba maltene da samo namignete ili šarnete rukom ili da onlajn pritisnete nekoliko tipki i da zaključite takav ugovor i vi lako i brzo uđete u ugovorni odnos, a kada treba da raskinete taj ugovorni odnos, onda ulazite u svojevrsni pakao, jer ne možete da izađete iz te priče, a građani prosto nasedaju na različite vrste, da kažem, i nepoštene i obmanjujuće prakse u svemu ovome što su definisani i članom 16. i članom 18. ovog zakona.Kako to konkretno izgleda? Vi potpišete ugovor, onda u nekom periodu oni vam kažu da imaju određeno unapređenje tehnološko i onda vam donesu određenu opremu. Vi tu opremu kao uzimate, dobijate to besplatno, ali u tom momentu vi šarnete, da kažem tako arhaično, aneks i ako hoćete sutra da raskinete taj ugovor, taj aneks vas obavezuje od tog datuma, od tog momenta da vam se računa, recimo, dvogodišnji obavezni ugovor.Moram ugovor.Moram da kažem da je bezbroj građana sigurno ušlo u takav problem i da ne mogu da izađu iz takvih ugovornih odnosa i posebno ova kompanija je poznata po tome, iz prostog razloga zato što se služi tom, da kažem, i obmanjujućom i ja moram reći i podmuklom praksom, koja nije ništa drugo nego pljačkanje građana, jer tu imate različite odredbe iz kojih ne možete da izađete, imate i otkazni rok, pa imate tu priču vezano za za novu opremu itd, tako da se može desiti da vi od ugovora koji ste možda potpisali na dve godine, dođete u situaciju da možda, ako je to došlo pred kraj tog ugovora, da maltene budete četiri godine, pa ako uzmete još otkazni rok od mesec dana, da to bude i preko četiri godine.To je zaista prava praksa, da kažem, obmanjujuća, s obzirom da se ta kompanija, te medicinske kuće ovde reklamiraju kao neka moralna vertikala u toj vrsti priče. Moram da istaknem da se oni isključivo bave takvim, odnosno da upozorim građane na to, ali da upozorim i nadzorne organe, inspekcijske organe, a i vas koji ste kreatori određenih zakonskih, podzakonskih akata, da takvu praksu treba na svaki način onemogućiti, a imperativno je dovesti u tu poziciju da se određene odredbe ne mogu široko tumačiti, već da će upravo ovakve kompanije sprečiti da to rade.U tom kontekstu smatram da trebamo stalno unapređivati ovaj zakonski tekst, kao što je i ovo novo zakonsko rešenje. Unapređenje, svakako svrsishodno, svakako dobro i ide u korist potrošača, samim tim i građana. U tom kontekstu kažem da ću kao narodni poslanik podržati ovaj zakonski tekst i da u ovom momentu mogu da kažem da su to stvari koje će u narednom periodu izuzetnu pažnju sigurno izazivati kod građana. Toliko i hvala.

osnovni cilj donošenja potpuno novog zakona o zaštiti potrošača je još efikasnija i delotvornija primena zakonskih rešenja, kao i usklađivanja sa potrošačkim pravima u EU, što je i obaveza Republike Srbije koje je prihvatila da ispuni SPP EU. U novi zakon implementirano je U novi zakon implementirano je 13 direktiva za zaštitu potrošača koje je usvojila EU.Od kada je usvojen prvi Zakon o zaštiti potrošača, koji se primenjivao do 2011. godine, a čije su glavne smernice bile deklarisane Rezolucijom UN iz 1985. godine, pa sve do danas, zakonodavni okvir je u velikoj meri prilagođen pravnim tekovinama EU dok je institucionalni sistem zasnovan na načelu partnerskog udruživanja sa udruženjima potrošača.Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je u prethodnim godinama ostvarilo važne rezultate u razvoju zaštite potrošača u Republici Srbiji. Uvedena je značajna zaštita potrošača u smislu njihovih prava. Ojačan je institucionalni okvir zaštite, jer se kreiranje politike tiče posebnog sektora za zaštitu potrošača u okviru ministarstva. Izvršena je digitalizacija zaštite potrošača kroz jedinstvenu bazu podataka. Omogućeno je dostavljanje prigovora putem interneta, kao i generisanje podataka potrebnih za praćenje tržišta. Jača saradnja sa udruženjima potrošača, kao i sa pravosudnim organima, privrednim komorama i drugim organizacijama.Najznačajnija novina koju donosi ovaj zakon je obaveza koja se nameće trgovcima da moraju učestvuju u vansudskim sporovima sa kupcima i do sada je postojala ta mogućnost, ali prema podacima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija u regionalnim savetovalištima potrošača u toku 2020. godine, od evidentiranih 22.213 prigovora, samo dva su rešena vansudskim poravnanjem dok je 16 tužbi podneto protiv trgovaca. Najčešće su se potrošači suočavali sa problemom da se posle kraćeg nošenja obuće đon odlepi, napukne ili se obuća rašije. U zakonskom roku trgovci su odgovarali na reklamaciju, najčešće odbijanjem, uz obrazloženje da su u pitanju mehanička oštećenja do kojih je došlo nepravilnim korišćenjem.U

dana.Novim zakonom vansudski postupak moći će da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju, a trgovac je osporava. U svakoj radnji će biti obavezno isticanje obaveštenja da je po zakonu prodavac u obavezi da učestvuje u postupku vansudskog rešavanja spora. Ova obavezna medijacija je pokušaj da se smanji pritisak na sudove, ali i novi zakon obavezaće i sudove da evidentiraju svaku tužbu potrošača i da jednom godišnje dostavljaju podatke o broju potrošačkih sporova, donetih presuda i prosečnoj dužini trajanja sporova.Pored

veća.Promene tržišta, povećan broj potrošača koji kupuje preko interneta, što je naročito u ovo doba pandemije postao dominantan način kupovine, zahteva adekvatan odgovor na probleme koji se javljaju, jer je razvoj tehnologije promenio i nas, ali i tržište. Elektronska trgovina sigurno nudi veliki broj pogodnosti za potrošače, ali sa sobom nosi ozbiljne rizike, kao što su transparentnost takvih kupovina i stranica, kao i prevare koje se dešavaju na internetu. Sve ovo zahteva ozbiljnu analizu i rad na edukaciji ne samo potrošača, već i institucija koje će se baviti njihovom zaštitom u tom digitalnom svetu.Ovaj novi zakon svakako će još više poboljšati položaj potrošača, a predstavlja i značajan korak napred u borbi za uređeno tržište. Kroz samu primenu pokazaće svoju efikasnost, sigurna sam, ali i slabe tačke na kojima treba raditi. Hvala. ima Dejan Kesar. **Dejan Kesar** Poštovani predsedavajući, cenjena ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama je danas Predlog zakona o zaštiti potrošača.Smatram da smo tokom današnjeg dana ovde u Narodnoj skupštini imali jednu veoma konstruktivnu raspravu u kojoj smo mogli da čujemo različite argumente koji su usmereni na to da se opravda podnošenje Predloga zakona o potrošačima od strane Vlade, kao ovlašćenog predlagača. Ti argumenti jesu zasnovani i na činjenicama i na svim onim stvarima koje predstavljaju sastavni deo ovog predloga zakona, i to upravo ovaj predlog zakona čini još značajnijim.Predlog zakona o zaštiti potrošača je zakonski akt čiji osnov za donošenje možemo naći i u Ustavu Republike Srbije, kao najvišem pravnom aktu, i to u članu 97. u kome se kaže da Republika Srbija preduzima sve mere i radnje u cilju zaštite interesa potrošača i upravo je ovaj predlog zakona danas, koji se nalazi u Narodnoj skupštini, primer dobre prakse koju sprovodi i Vlada i većina koja se nalazi u Narodnoj skupštini.Svakako

i zato je veoma važno da svi zajedno radimo na iznalaženju najboljih zakonskih rešenja, čime bi omogućili da građani na najbolji i najbrži način ostvare svoje osnovna zakonom zagarantovana prava.Osnovni cilj ovog zakona jeste brže, efikasnije i deltvornije sprovođenje već postojećih zakonskih rešenja, ali i takođe i potreba usklađivanja našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, ali Republika Srbija, ni Narodna skupština kao najviše zakonodavno telo, nikada neće biti protočni bojler, pa da prihvatamo sva ona rešenja koja nam dolaze iz drugih zakonodavstava, već ćemo ozbiljno da posmatramo sva ta rešenja i ukoliko su ta rešenja pozitivna mi ćemo ih svakako inkorporirati u naše zakonodavstvom, jer je nama sigurnost građana u pravnom prometu najvažnija.Vlada Republike Srbije, kao ovlašćeni predlagač, je imala cilj podnošenjem Predloga zakona o zaštiti potrošača da se na jedan jasan i decidan način utvrde prava i obaveze prodavaca, sa jedne strane, i potrošača, sa druge strane, da se iznađu rešenja za bolje sprovođenje zakonskih rešenja, a sve sa ciljem da svi relevatni činioci i na strani potrošača i na strani trgovaca i drugih neophodnih činilaca imaju veći stepen sigurnosti u zakonodavstvu Republike Srbije.Kada govorimo o samom Predlogu zakona, on je obiman, koncizan, sa jasno definisanim odredbama koje služe da prodavci, odnosno trgovci i potrošači ostvare svoja prava i obaveze, ali nama svima ovde u Narodnoj skupštini i Vladi, kao ovlašćenom predlagaču, konačni cilj jeste sigurnost. Ukoliko tu sigurnost imate u zakonskim aktima, imaćete sigurno mnogo sigurniju povezanost između trgovaca i potrošača, a sigurno je da ćete imati dinamičnije poslovne procese, a samim tim da će ti procesi svakako biti zakoniti.Predlozi zakoniti.Predlozi zakona koji dolaze u Narodnu skupštinu, a koji su iz domena nadležnosti vašeg ministarstva, ministarka, su rezultati određenih društvenih i poslovnih procesa koji se trebaju na jedan jasniji način urediti.Svakako postoji potreba da se određeni zakonski predlozi u određenim vremenskim intervalima ponovo razmatraju i da u koliko postoji potreba za tim da se oni revidiraju.Kao što sam rekao, nama je sigurnost građana najbitnija i ta sigurnost se upravo vidi u članu 2, odnosno odredbi člana 2. ovog zakona u kome se kaže da će se prilikom tumačenja pojedinih odredbi uzimati da je potrošač slabija ekonomska strana, odnosno sa posebnim akcentom na ugroženog kupca.Kada kupca.Kada sam govorio da je zakon obiman, on sadrži delove u kojima se definišu prava i obaveze potrošača, u kojima se definišu instrumenti za ostvarivanje tih prava i obaveza, ali svakako i instrumenti koji predviđaju određene kaznene odredbe.Sam zakon donosi dosta dobrih novina, ali ja bih se samo fokusirao na one koje su najvažnije, što se tiče novog Predloga zakona o zaštiti potrošača. Tu možemo videti uvođenje registra „ne zovi“, kojima se onemogućava određenim trgovcima da tokom radne nedelje pozivaju građane Republike Srbije i daju ponude ili nude na prodaju određene proizvode i sada će građani to moći da spreče tako što će registrovati svoj broj telefona kod nadležnog tela za Regulatorne elektronske medije.Mislim da je ova odredba svakako dobra. Ja neću pričati detaljnije, jer su moje kolege veoma iscrpno pričale o tom institutu, ali je veoma važno da mi blagovremeno i na najbolji način obavestimo građane o toj mogućnosti.U društvima gde postoji povećana ponuda i potražnja, usled bolje ekonomske i platežne sposobnosti, kao što je to slučaj sa Republikom Srbijom koja je značajno ojačala što se tiče ekonomije i finansija i time dala mogućnost da građani mogu više da troše, takođe javlja se potreba za jasnim definisanjem reklamacionog postupka, jer time ostvarujemo određeni stepen pravne sigurnosti za građane Republike Srbije. Taj postupak reklamacioni je veoma jasno definisan. Trgovac je sada dužan da primi reklamaciju od strane potrošača, takođe dužan je da mu izda broj pod kojim je ta reklamacija zavedena kod trgovca.Takođe, trgovca.Takođe, ono što mi je veoma drago i ono čime mi svi pokazujemo ovde da su nam interesi građana najbitniji prilikom ostvarivanja njihovih osnovnih i zakonom zagarantovanih prava, jeste definisanje kratkih i striktnih rokova za ostvarivanje njihovih prava. Trgovac je sada dužan da na reklamaciju odgovori u roku od osam dana, odnosno 15 ili 30 dana ukoliko se radi o tehničkoj robi ili ukoliko se radi o nameštaju.Ono što je važno, jeste da će ova zakonska rešenja doprineti da građani brže ostvare svoja prava i da se građani ne nađu u određenom vremenskom vakumu u kojem će mu biti onemogućeno da ostvari svoja prava, pa da li je to zamena robe ili povraćaj novca.Ono što je svakako najvažnije, jeste uvođenje instituta vansudskog rešavanja sporova. Građani su do sada taj postupak, odnosno usled uočavanja određenih materijalnih nedostataka ili drugih nedostataka kod robe, mogli da reaguju na dva načina, podnošenjem reklamacije, pa da li će se sada reklamacioni postupak okončati pozitivno ili negativno i u slučaju kada je on okončan negativno da pokrenu sudski postupak.Iz nekih razloga građani nisu želeli da pokreću sudske postupke, jer su oni trajali predugo i zato što su bili izloženi određenim novčanim troškovima, kako za podnošenje tužbe i tako u slučaju da potrošač eventualno izgubi spor protiv trgovca.Time smatram da im je jednim delom bilo onemogućeno korišćenje njihovih, zakonom zagarantovanih, prava. Sada, kada imamo mogućnost vansudskog rešavanja sporova, uz saradnju određenih tela koja imaju potrebna znanja, a koja se nalaze u registru nadležnog ministarstva, to ćemo sada mnogo brže i efikasnije rešavati, ali da bi građani mogli da ostvaruju svoja prava.Isto prava.Isto tako je važno reći da su građani Republike Srbije bili izloženi enormnim novčanim gubicima i troškovima za vreme vladavine onih koji su upravljali Srbijom do 2012. godine. Oni, nažalost, nisu imali mogućnost da se na te stvari, koje su rađene mimo zakona, da izjave žalbu ili neki drugi pravni lek.Novac građana Republike Srbije koji pripada i svima nama ovde i poreskim obveznicima koji nas danas gledaju su korišćeni za one projekte koji su bili opravdani samo od onih ljudi koji su sedeli u vrhu DS i ti i ti poslovi na izradu tih projekata i tih, kako su oni nazivali, velikih infrastrukturnih projekata, su davani samo onim firmama koje su bile bliske tadašnjem režimu.Jedan režimu.Jedan primer toga jeste i most na Adi, koji je bivši gradonačelnik Dragan Đilas predstavljao kao ne znam kakvo infrastrukturno rešenje, on se gradio kao Skadar na Bojani i koštao je sve poreske obveznike 500 miliona evra. Samo 300 miliona evra su koštale pristupne saobraćajnice.Sad, zamislite to da most na Adi je dužine 900 metara je koštao kao danas pola Moravskog koridora, ali to njima u tom trenutku nije bilo bitno. Bilo im je bitno da određeni ljudi bliski tadašnjoj DS uzmu određene provizije u iznosu od četiri do pet miliona evra na ime projekata, da se taj projekat sprovede što brže, pa su jurili za tim da se taj projekat, odnosno da se taj projekat realizuje do izbora kako bi oni izašli u predizbornu kampanju sa tim infrastrukturnim projektom zato što nisu imali bilo šta da ponude građanima Republike Srbije.Vi danas kada slušate ujedinjeno-razjedinjenu opoziciju, a moram da vas podsetim da su svi ti ljudi nastali iz nekadašnje DS, zato ja postavljam pitanje – kada oni danas u medijima se nazivaju ujedinjeni i kada narodu predstavljaju da će oni izaći u tzv. „jednoj koloni“, što ste onda razbijali DS ako ste svi bili tako idealni i bajni? Ne, nego zato što je između vas bio jedan prazan prostor, a to se zvala sujeta. I ta sujeta i danas postoji.Vi od svoje sujete, dragi predstavnici opozicije, nemate ništa da ponudite narodu. Vi se fokusirate na beogradske izbore, a znate iz kog razloga? Samo da bi ste opet došli na vlast, da bi opet vaš pokrovitelj Dragan Đilas došao na vlast i da bi ste opet očerupali kasu, kao što ste je čerupali do 2012. godine. Naravno da vam je to najvažniji plen zato što danas kada gradom rukovode ozbiljni i odgovorni ljudi, u toj kasi se nalazi preko milijardu evra.Nije evra.Nije ni to bitno, nego vi kada nemate ni jedan politički argument, vi odlazite i tužite i državu Srbiju i SNS i Aleksandra Vučića i pričate kako vas mi svi zajedno ugnjetavamo. Čime vas ugnjetavamo? Ugnjetavamo vas time što su izborni uslovi danas na koje se vi pozivate mnogo bolji nego 2012. godine? što vam je Aleksandar Vučić i SNS su vam dali izborni cenzus od 3% koji vi ne možete ni dan danas da pređete, da uđete u ovaj parlament da budete određena politička opozicija, pa da pričate narodu šta ćete da uradite za njih u narednim godinama?Ne, nego vi idete po Evropskom parlamentu, idete po svim evropskim institucijama i tužite Aleksandra Vučića, tužite Srbiju, tužite građane Republike Srbije, zašto?Zato što ne možete opet da dođete do kase Beograda, ne možete da dođete do republičkog budžeta da bi vaše firme direktno sarađivale sa tim istim preduzećima i ustanovama i pare nosili izvan zemlje ili koristili te pare da vozite skupe automobile i da kupujete stanove po ekskluzivnim lokacijama.Danas, 2021. godine Aleksandar Vučić ovde u Narodnoj skupštini priča sa strankama koje ne idu da tuže Republiku Srbiju u evropske institucije, ne idu u Brisel, ne idu u Strazbur, nego žele ovde da pričaju sa legitimno izabranim predstavnicima svoga naroda.Setite naroda.Setite se svi, u periodu pre 2012. godine, da li ste ikada videli Borisa Tadića da je razgovarao o izbornim uslovima tada sa bilo kim od predstavnika SNS koji su bili u opoziciji? Naravno da ne. Mi koji smo se tada nalazili u opoziciji smo želeli da dođemo na vlast, da unapredimo Srbiju, da građanima učinimo Srbiju boljim mestom za život, ali smo se borili na osnovu zakonom utvrđenih pravila.Zato vas molim, nemojte da idete, ako ste već išli direktno protiv svog naroda do 2012. godine, nemojte da idete protiv svog naroda i da najavljujete nove demonstracije, nov lom grada Beograda, novo prebijanje policajaca. Uskladite se, definišite se, ali svakako i da pokušate da se ujedinite, ne možete da pobedite ono što je lako vidljivo, a to je politika Aleksandra Vučića, napredak Srbije i prosperitet svih građana Srbije. Hvala. Hvala, gospodine Keser.Reč ima Vesna Nedović. cilj donošenja zakona je sistem zaštite potrošača i usklađivanje prava potrošača sa potrošačkim pravima EU.Ovim zakonom nameću se obaveze trgovcima da moraju da učestvuju u vansudskim sporovima sa nezadovoljnim kupcima. Trgovci su vrlo često odbijali reklamacije, upućujući nezadovoljne kupce na sud, a oni svoja prava na ovaj način nisu ili su retko koristili.Potpisivanjem posebnog postupka za vansudsko rešavanje omogućuje se brzo, efikasno i delotvorno rešavanje potrošačkih sporova na obostrano zadovoljstvo i kupaca i trgovca. Spor je moguć pokrenuti tek kada kupac se reklamira, a trgovac odbije reklamaciju i za to priloži neki dokaz. Telo koje će voditi vansudska rešavanja biće formiran od strane Ministarstva, a svaka trgovina moraće na vidnom mestu da istakne obavezu propisanu zakonom. Trgovci koji ne budu želeli da učestvuju u vansudskim sporovima biće sankcionisani.Novim zakonom propisana je kazna od 50.000 dinara za prodavce koji svoje usluge i proizvode plasiraju putem telefona, bez pristanka potrošača. Telefonski brojevi biće upisani u registar potrošača koji ne žele da primaju pozive i poruke oglašavanja ovim putem. Operater elektronske komunikacije dužan je da upiše ili ispiše podatke u roku od sedam dana prijema zahteva potrošača, a Ministarstvo trgovine propisaće način upisa i ispisa uslova, kao i način vođenja ovog registra.Čak primer su i usluge tj. visoke cene, popravke. Vrlo često se dešava da cena u ponudi nije ista kao cena u realizaciji. Cene posle date popravke znatno su više. Novim zakonom račun veći od 5.000 dinara, majstori su u obavezi da daju specifikaciju tj. tačnu ponudu, navedenu u cenu popravke. Znači, šta se popravlja, koliko je potrošeno za kupovinu novog dela?Kupac pristaje na tu datu ponudu, majstor može da počne u realizaciju da počne svoj rad. Bez ponuđene specifikacije u ponudi kupac neće morati da plati račun usluge. Ovim zakonom daje se mogućnost razvoja potrošačkih pokreta i putevi finansiranja i sufinansiranja su izvesni kao i datum izbora, a mi smo svedoci najprljavije kampanje od nekih kojima ni 3% cenzusa nije dovoljno da budu parlamentarna stranka. U nemogućnosti da ponude Srbiji bolju budućnost, oni nude program najotrovnije mržnje, nigde viđeno do sada ni u jednoj zemlji na svetu.U nedostatku priliva para kojima su oštetili građane Srbije, mete su im deca, jer ako neko poželi sve najgore deci svog političkog protivnika, to govori da to nije čovek. Ako je njihovo političko oružje napad na porodicu to govori o njima, da njima ne znači porodica ništa i da porodica za njih nije svetinja.Naša dužnost i obaveza je da o tome glasno govorimo i tako izrazimo podršku našem predsedniku. Samoproglašena elita dozvoljava sebi da ocenjuje ko je čovek, a ko nije, ko je glumac, a ko ne. Ta ista elita ćuti i tako podržava maliciozne izjave sledbenika politike Dragana Đilasa, koji žele da se deca našeg predsednika raspadaju od najgorih mogućih bolesti. To nije politika, to je najgora moguća mržnja, to ne može i ne sme da bude budućnost Srbije.Borba za budućnost su rekonstruisane bolnice, klinički centri i novi domovi zdravlja, rekonstruisane i novoizgrađene škole, obdaništa, novi autoputevi, mostovi, fabrike, stabilna i sigurna zemlja.Vi ste gospodo ostavili pustoš sve u korist vaših novčanika. Zdravstveni sistem je bio u toliko urušen da smo mogli samo da budemo nemi posmatrači pustoši i tragične statistike koju ostavlja korona virus iza sebe, ali izgrađene su tri kovid bolnice u kojima mladi doktori spašavaju hiljade života i kada prođe svo ovo zlo, oni će ostati u svojoj zemlji i raditi svoj posao u najboljim mogućim uslovima, sa normalnim platama koje su gospodine Dragane Đilas, mnogo veće nego kad ste vi bili na vlasti i u gradu i u Republici.Izjavljujete da doktori treba da imaju 1.000 evra platu i to ste potpuno u pravu, ali zašto se niste borili za te iste njihove plate kada ste bili u poziciji? Naravno da niste mislili na njih, jer ste samo mislili na sebe i o tome kako ćete opustošiti budžet za 619 miliona evra.Vi nudite prošlost, mi nudimo budućnost koja gradi, stvara sigurnost, mir i stabilnost. Budućnost ove zemlje je da se rađa više beba i to je cilj ove Vlade na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.Moram da pohvalim opštinu iz koje dolazim. Opština Zemun petu godinu za redom deli rančeve koji sadrže pernice, majice, komplete pribora za pisanje i crtanje. 1863 đaka prva u 20 osnovnih škola dobilo ovaj mali znak pažnje od opštine Zemun.U danu za glasanje podržaću predlog zakona, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu. Hvala.

Poštovani gospodine predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, kada govorimo o Zakonu o zaštiti potrošača, ja kao zamenik predsednika Odbora za privredu, gospodina Arsića, mogu da kažem građanima Srbije da je sednica na kojoj smo raspravljali o ovom zakonu bila najduža sednica koju smo imali do sada, što samo govori o kvalitetu rasprave u kojoj su učestvovali svi članovi Odbora, ali i ovde prisutni saradnici gospođe ministarke.Ono što je izuzetno bitno je da su prisutni funkcioneri, odnosno ljudi koji rade u ministarstvu bili izuzetno kooperativni, da su na sve naše primedbe odgovarali adekvatno, da su neke od naših primedbi čak i usvojili, što se izuzetno retko događa i događalo se u prošlosti, dok je na vlasti bio gospodin Đilas i gospodin Jeremić. Zato još jednom u ime građana Srbije hvala na odnosu koji ste pokazali prema poslanicima Narodne skupštine i Odboru za privredu.Inače, kada se govori o samom zakonu, za mene najznačajnija novina je vezana za član 37. i projekat „Ne zovi“, odnosno za mogućnost da građani zahtevaju od svog operatera da se njihov broj nađe na listi onih brojeva koje firme koje nude sve i svašta putem telefonske prodaje, ne smeju da pozovu pod pretnjom kazne od 50.000 dinara.Mislim dinara.Mislim da je ovo najznačajnija promena u zakonu i ona promena koja će u praksi najviše značiti građanima Srbije, pogotovu našim starijim sugrađanima, penzionerima koji su bili najčešće meta ovakvih iznenadnih napada telefonskih poziva vikendom ili posle 19.00 sati.Lično sam imao poziv od SBB pre nekoliko dana, bila je subota u 19.30 sati, da me pitaju da li želim da sklopim ugovor sa njima, iako im nikad nisam dao moj broj telefona.Odakle

preko svojih agencija i povezanih lica ina taj način se domogao ne samo velikog novca, već i podataka i brojeva telefona. E pa mi, poslanici SNS smo rešili da tom uznemiravanju naših sugrađana i penzionera stanemo zvanično na put onako kako i dolikuje, donošenjem ovog zakona.Sledeći zakona.Sledeći problem koji je bio tu prisutan je da su penzioneri kada bi dobili takav poziv, uopšte nisu bili obaveštavani koliko košta transport tog proizvoda, odnosno koliko košta poštarina i onda kada bi im stigao taj proizvod, oni bi bili iznenađeni i šokirani cenom i proizvoda, ali i cenom poštarine, odnosno dostave. Međutim, naši penzioneri, takvi kakvi su, ponosni, dostojanstveni, oni su ćutke do sada plaćali i proizvod koji im realno nije trebao, ali i preskupu poštarinu.Kada govorimo o zaštiti potrošača, bitno je reći da potrošači imaju pravo da znaju i kuda ide novac kojim plaćaju tzv. režije, kao što je porez na imovinu, grejanje, čišćenje zgrada i ostale stavke koje se preko javnih preduzeća slivaju u republičku i gradsku kasu, odnosno budžet.Tako danas građani mogu videti izgrađenih autoputeva, desetine mostova, veliki broj izgrađenih bolnica, renovirane gradske trgove i muzeje koji su bili zapušteni za vreme vladavine Đilasa i Jeremića. Podsetiću građane Srbije da zahvaljujući Draganu Đilasu Narodni muzej je bio zatvoren 20 godina.

nije se uvek adekvatno raspolagalo novcem, recimo građana Beograda. Red je da podsetimo građane Srbije kako je Đilas trošio njihov novac dok je bio gradonačelnik. Prema istraživanju jedne nevladine organizacije Đilas je 2012. godine platio novcem građana 11.000 evra učešće na ceremoniji na kojoj mu je bila uručena nagrada, koju je isto tako iz budžeta grada Beograda platio 7.280 evra. Ljudi, on je dao 18.280 evra našeg novca, naših para, pare naše dece, da bi sebe obezbedio, ni manje ni više nego šest minuta i devet sekundi na RTS-u da se hvali kako je dobio tu nagradu koju je sam mogao da napravi za 2.000 dinara.Inače, dinara.Inače, koliko je to ozbiljna institucija, to koja je njemu dala nagradu i kojoj je on dao 18.280 evra, za koje je inače u to vreme moglo da se kupi tri fijata punto i da se poklone nekom domu zdravlja ili da se obezbedi obrok za svu decu u gradskim vrtićima za jedan dan, pokazaću vam sada. Kada uđete na sajt

ovo.Nevladina organizacija za koju je on dao 18.000 evra prodaje na svom sajtu parfeme, kravate i čokolade. Toj nevladinoj organizaciji on je dao 18.000 evra da bi dobio njihovu nagradu i šepurio se na RTS-u devet minuta i šest sekundi.Sada se postavlja logičko pitanje – da li je on glup što je to uradio? Ne, nije on glup, on je samo bahat kada treba nemilice da troši naš novac i novac naše dece, ali zato je sa druge strane vodio izuzetno računa o svojim milionima, o svojih 619 miliona koje danas koristi da plaća svoje podanike, kao što je Marinika Tepić, osoba koja je promenila najviše stranaka u istoriji srpskog parlamentarizma. Ista ona koja je tražila da se donese rezolucija kojom se Srbija i Srbi optužuju za genocid. Ista ona koja se nije ogradila od proustaških komita Mila Đukanovića, finansiranih od strane duvanske mafije, kokainskih kartela, koji su hteli snajperom da ubiju našeg patrijarha. Istim onim snajperom kojim su probali da ubiju mitropolita Joanikija 2019. godine.Danas, isti taj tajkun Đilas, koji se obogatio korišćenjem mafijaških metoda, ne bi li naterao vlasnike televizija da mu plaćaju marketinške sekunde, taj isti novac koristi da na svaki mogući način blati državu Srbiju i Sprsku pravoslavnu crkvu. Njegova mržnja prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, čije su sveštenike ustaše klale i bacale u jame, ide toliko daleko da je on na svom portalu direktno

Da li Dragan Đilas nema svoj stav o Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili ne sme da ga ima, pa mora da ide u Zagreb po taj stav o SPC i o našem mitropolitu?Gospodo, mitropolitu?Gospodo, imam jednu poruku za njega što se toga tiče, a mislim da ćete svi stati iza toga. Silni don Korleone Milo Đukanović je slomio zube na Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pa slomiće ih i Dragan Đilas.Za

a ne tajkuna, profitera i stranih ambasada, kao što su u svoje vreme činili Đilas i Jeremić. Milanka Jevtović Vukojičić. **Milanka Jevtović Vukojičić** Zahvaljujem.Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, uvažena ministarko, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se danas nalazi jedan sistemski nov zakon, to je Zakon o zaštiti potrošača.U u fokusu poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ je zaštita najboljeg interesa svakog građanina Republike Srbije u bilo kojoj ulozi se on pojavljuje. Ovde se radi, naravno, o zaštiti pomoći potrošačima, građanima Republike Srbije koji se nalaze u ulozi potrošača.Moram da istaknem da je Srbija ekonomski napredovala i zahvaljujući ekonomskom napretku tržište se razvijalo, a zaštita potrošača i najbolji način zaštite potrošača u stvari ukazuje da konkurencija mora da bude zdrava, da posluje na zakonskim osnovama i da bude fer i korektna.Konkurencija, zdrava tržišna konkurencija i te kako je značajna sa aspekta privrednog rasta i razvoja, a Republika Srbija, zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije iz godine u godinu krupnim koracima beleži ekonomski rast i napredak i beleži bolji životni standard svakog građanina Republike Srbije.Ono što najpre želim da ukažem, to je da je u ovom zakonu prethodila jedna široka javna rasprava, da su u predlog i donošenje ovog zakona bile uključene organizacije, odnosno udruženja potrošača i savezi, da je bila uključena Privredna komora, komora, da je predlog zakona razmatrao i skupštinski Odbor za privredu, da su bili uključeni profesori pravnih fakulteta i druge relevantne institucije i da su svi oni prigovori i primedbe, koji su bili opravdani, ušli i postali sastavni deo što je ključna izmena u ovom zakonu odnosi se u stvari na zaštitu potrošača i to na zaštitu potrošača kroz učestvovanje u vansudskom posredovanju. Zašto je to važno sa aspekta potrošača? To je važno zato što potrošači više neće morati da pokreću sudske sporove, niti da se izlažu bespotrebnim troškovima, jer je kroz ovaj zakon nametnuta obaveza trgovcima da učestvuju u vansudskom posredovanju i da u stvari postignu dogovor sa potrošačem, odnosno kupcem tih proizvoda.Moram da istaknem da Ministarstvo trgovine, turizma i i telekomunikacija pomaže i nevladinu organizaciju, udruženja potrošača i to kroz dodeljivanje finansijskih sredstava za sve one projekte koji su od javnog interesa i tiču se zaštite potrošača.Takođe, moram da istaknem da će Ministarstvo trgovine, odnosno Vlada Republike Srbije je opredelila već od 2020. godine i novčana sredstva za rad tela koja će sprovoditi postupke posredovanja i to je za 2020. godinu pet miliona, za 2021. godinu osam miliona i 2022. godinu deset miliona dinara. To je i te kako značajno sa aspekta potrošača zato što neće morati da se izlažu dodatnim troškovima, kao naravno značajno je i sa aspekta trgovaca.Moram da istaknem da je ukupno udruženja za zaštitu potrošača u Srbiji registrovano 90. Nalaze se u APR-u, 24 se nalaze i u Ministarstvu trgovine nalaze i u Ministarstvu trgovine i moram da istaknem da se sedam udruženja potrošača sa Zlatiborskog okruga takođe nalaze na evidenciji i Ministarstva trgovine.Takođe, moram da istaknem da su data veća ovlašćenja inspekciji, a posebno, i to je naravno usmereno ka jednom jedinom cilju, a to je zaštita potrošača da prema trgovcima, odnosno pružaocima usluga mogu da izreknu prekršajni nalog što znači da se naplata može izvršiti odmah na licu mesta kako se ne bi odlazilo na sud i kako ne bi sudski sporovi trajali predugo, a naravno predugi sudski sporovi samo idu na štetu potrošača.Ono što želim da istaknem, da u jednom delu ovog zakona odnosi se i na Ministarstvo pravde koje će voditi urednu evidenciju o svim potrošačkim sporovima na taj način što će sudovi biti u obavezi da dostavljaju izveštaje do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu o svim potrošačkim sporovima, o o dužini njihovog trajanja i naravno o broju završenih sudskih postupaka.Takođe, želim da isteknem da Srbija u svakom pogledu bez obzira na pandemiju Kovida, na gotovo najveću svetsku ekonomsku krizu, u ekonomsku smislu napreduje. To se odražava i kroz stanje javnog duga, koje iznosi 55,2% danas. Moram da istaknem da u vreme žutog tajkunskog preduzeća Dragana Đilasa koji ništa drugo nisu znali da rade nego da proizvode javni dug, javni dug je iznosio 79%.Moram takođe da istaknem da je Srbija tokom 2021. godine, bez obzira na pandemiju Kovida jedna od retkih zemalja u svetu koja je povećala minimalnu zaradu, koja je povećala neoporezivi deo zarade za poslodavce, koja je povećala penzije za 5,9%, koja je povećala plate. Znači, Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić i te kako brinu o građanima i država čini sve da pomogne i građanima i privredi.Osam milijardi evra država Srbija je uložila u tri paketa pomoći i podrške i građanima i privredi i to priznaje čitav svet i MMF i Svetska banka i Međunarodna organizacija rada koja kaže da je Republika Srbija imala najizdašnije i najsveobuhvatnije mere pomoći građanima i privredi i čak da je stopa siromaštva u Srbiji smanjena bez obzira na pandemiju Kovida.U vreme tajkuna Dragana Đilasa i u vreme žutog pljačkaškog preduzeća za 12 godina ojadili su građane, državu i privredu za 100 milijardi evra. Samo Dragan Đilas u Beogradu, kao gradonačelnik, ojadio je budžet Beograda za milijardu i 200 miliona dinara, a svoje privatne džepove napunio sa 619 miliona evra. Zamislite, tajkun Dragan Đilas i naravno njegov drugar Šolak ne libe se da pored potrošačku korpu 2010. i 2020. godine. Sramota

400.000 ljudi ostalo bez posla, da su u prodavnice išli da bi za doručak na crtu kupili jedno jaje za doručak svojoj deci, da je 25,9% ljudi bilo nezaposleno. Danas je taj broj jednocifren. Da su ugasili, zatvorili sve fabrike koje su postojale u Srbiji, rasprodali, opljačkali. Iz fabrika su čak iznošeni i delovi mašina.Danas se Srbija radi i gradi. Nigde se više ne radi u ovom delu Evrope, a sigurno ni u Evropi, nego u Srbiji. Srbija je danas jedno veliko gradilište. Ukupni stranih investicija danas imamo 2 milijarde i 600 miliona evra. Po tome smo lider. Znači, investitori imaju poverenja u rad Vlade Republike Srbije, imaju poverenja u politiku Aleksandra Vučića. Zato su ovde njihova ulaganja velika. Samo u nemačkim kompanijama danas radi 72.000 radnika, 2014. godine broj zaposlenih u nemačkim kompanijama bio je 17.000.Tu bezočnu laž koju su Dragan Đilas i Šolak objavili odnosi se da je prosečna potrošačka korpa

Svaka njihova izgovorena reč je laž, jer oni politike nemaju. Oni su mrzitelji svega naprednog u Srbiji, mrzitelji su dece, mrzitelji su dece pre svega našeg predsednika Aleksandra Vučića, ali mrzitelji su sigurno i sve druge Oni jedino vole svoje privatne džepove i svoj keš na razno-raznim destinacijama rasutim po svetu.Narod Srbije zna i pamti i zato laž, prevara, manipulacija, pljačka nikada neće dobiti podršku naroda. Oni su već poslati na smetlište istorije da se koprcaju i valjaju u sopstvenom blatu.Aleksandar Vučić svakog dana živi i radi za Srbiju i bolji život građana Srbije. To narod, takođe, vidi i zna i zato politika Aleksandra Vučića

Hvala pomak napred u odnosu na postojeći zakon i glasaću za njegovo usvajanje.Međutim, imam i nekoliko primedbi i sada ću zbog vremena izneti samo dve. Prva primedba se odnosi na to što smatram da predlagač nije dovoljno pažnje posvetio zaštiti potrošača od kupovine robe, od kupovine proizvoda kojima je istekao rok trajanja, to pre svega mislim na prehrambene proizvode. Ako razgovarate sa trgovcima, sa radnicima koji rade u trgovačkim radnjama, čućete da je to masovna pojava. Vlasnici trgovačkih radnji su praktično razradili sisteme, kako oni kažu, za uvaljivanje robe i trgovci koji odbijaju da zajedno sa robom kojoj se bliži rok trajanja ne prodaju robu kojoj je istakao rok trajanja i imaju često problema i dobijaju otkaz.Druga otkaz.Druga stvar, smatram da niste dovoljno pažnje posvetili zaštiti potrošača od agresivnog marketinga. O čemu se radi? Radi se o tome što već dvadeset godina nekoliko najvećih trgovačkih lanaca u Srbiji građane svakodnevno preko televizijskih ekrana bombarduju imbecilnim lažima kako neki proizvod košta 99,99 dinara ili 399 dinara i 99 para. Radi se o

Znači, meni onako, kako ja shvatam rad tržišnih organa pada na pamet, da bi posle emitovanja takve reklame trgovačka inspekcija sutra trebalo da ode u taj trgovački lanac i da pita da mu objasne kako je moguće da neka roba košta 99,99 dinara.Smatram da je ovaj predlog zakona, a i važeći zakon, bez obzira na sve manjkavosti predstavlja dokaz da Srbija ima dobre propise. Mi smo država sa dobrim zakonima, problem je u tome što primena tih zakona ponekad nije adekvatna. Ja ću navesti dva primera iz ovog zakona, a osvrnuću se na dva člana, oni su isti i u starom zakonu i u ovom predlogu zakona. Član 23. zabranjena je prodaja, usluživanje i poklanjanje alkoholnih pića uključujući pivo, duvanski proizvodi ili pirotehničkih sredstava licima mlađim od 18 godina života.U slučaju sumnje da je potrošač lice mlađe od 18 godina, trgovac nije dužan da proda ili usluži alkoholno piće, pivo, duvanski proizvod ili pirotehnička sredstva dok potrošač ne omogući trgovcu uvid u važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. Sve je jasno i glasno. Nažalost, ovo je uglavnom mrtvo slovo na papiru.Ako uveče, posebno vikendom, izađete u bilo koji grad u Srbiji, videćete kafiće pune dece i videćete da mnogi od njih piju pivo i druga alkoholna pića i videćete da su mnogi od njih u pijanom stanju. Ali vam tvrdim da nećete videti da dođe konobar ili vlasnik ugostiteljskog objekta da traže ličnu kartu od deteta, a kamoli da ga upozoravaju da ne bi trebalo da pije i kamoli da mu uskrate da dobije piće. Naprotiv, i konobari i vlasnici ugostiteljskih objekata podstiču decu da piju, zato što na taj način podstiču svoj promet a i zbog jednog drugog razloga, ima ih više ali ja ću pomenuti ovaj, statistika pokazuje da najviše dece u Srbiji prvi put narkotike proba u kafićima. Kada dete popije, kada konzumira malo veću količinu alkohola, ono je spremno da učini nešto što u treznom stanju nikada ne bi učinilo.O čemu se ovde radi? Radi se o lošem radu inspekcijskih službi i za to postoje tri objašnjenja. Prvo objašnjenje - objektivno nedostatak kvalitetnih kadrova. Drugo objašnjenje - korupcija i treće objašnjenje - nespremnost inspektora da se zameraju. Znate, vlasnici kafića su uglavnom ljudi koji imaju određeni uticaj u sredini, posebno kada je u pitanju mali grad i nekako je inspektorima mnogo lakše da se zbog dečurlije ne zameraju moćnim ljudima iz svog grada od kojih mogu imati probleme.Ovaj problem se može rešiti vrlo lako, za dva meseca, primenom zakona. Znači, u svakom gradu napraviti kontrolu, zatvoriti po dva-tri kafića u kojima se deci prodaju alkoholna pića na mesec-dva dana. Kad ponovo počnu sa radom, ako ponove taj prekršaj, zabrana obavlja delatnosti. Drugim vlasnicima kafića i drugih ugostiteljskih objekata neće posle toga pasti napamet da opijaju decu.Osvrnuću se još na član 9. u Predlogu zakona i član 9. u važećem zakonu, a taj član govori o prodaji goriva i, da tako formulišem, iznajmljivanju parking mesta. Kada u Beogradu parkirate automobil, ako u roku od četiri minuta i 59 sekundi ne pošaljete SMS poruku da ste platili parking, dobijate čestitku u vidu kazne od 1.850 dinara. Ovi u parking servisu kažu da je to dnevna karta. Iskreno, meni to više naliči na pljačku. A sad ću vam objasniti zašto.Za ljude koji žive u Beogradu, koji otprilike znaju raspored ulica, koji znaju gde idu, kuda idu, itd, kako se plaća parkiranje, koji znaju otprilike gde je granica prve, druge, treće zone i na koje brojeve telefona treba slati SMS poruke, pet minuta je neko pristojno vreme za koje oni mogu da kupe određeno parking vreme.

znate, kad izlazite iz automobila u Beogradu vi ste došli nekim poslom, prvo pregledate stvari koje ćete uzeti, šta vam treba, koji vam dokumenti trebaju, šta ostavljate u autu itd, nekakve normalne radnje koje radi svaki normalan čovek.Posle čovek.Posle toga treba da izađete iz automobila i da se date u potragu za onom tablom na kojoj piše obaveštenje o tome kako plaćate parking. Tu tablu nekad možete da nađete posle 10 sekundi a nekad ne možete da nađete ni posle minut vremena. Ne dao bog ako u automobilu imate saputnike, pa još starije ljude, pa još decu, onda je vaša mogućnost da platite za četiri minuta i 59 sekundi parking apsolutno nemoguća. Jedino da ste Husein Bolt ili Vera Nikolić.Ja predlažem gradskoj Vladi sa dobrom namerom da promeni ovo vreme, da produži vreme na 10 minuta ili da ovo vreme stepenuje. Kako? Vrlo jednostavno. Znači, ako zakasnite da platite parking do pet minuta, platićete dva ili tri sata parking. Ako ne platite u roku od pola sata, platićete pola dana. A ako ne platite u roku od sat vremena ili dva sata, nebitno, e, platićete parking mesto za celi dan.Da ne bude da samo kritikujem vlast u gradu, ja moram da pohvalim odluku grada Beograda, čini mi se da ona stupa na snagu danas, to je za mene jedna izuzetna odluka, da ugostiteljski objekti posle 22 sata neće moći da puštaju muziku na otvorenom radnim danima a vikendom posle 23 sata.Mi

da lokalne samouprave po ovom pitanju treba da se ugledaju na grad Beograd. Vladi predlažem da izradi i Skupštini hitno dostavi novi predlog zakona o zaštiti stanovništva od buke i da sastavni deo tog zakona bude pravo komunalne inspekcije da ima ručne uređaje za merenje buke, jer inspekcije danas bukvalno nemaju nijedan jedini način da stanu u kraj bahatim ugostiteljima koji stanovništvo terorišu muzikom, građanima koji žive tu.Gradovima koji imaju komunalnu policiju je malo lakše, zato što komunalna policija ima ovlašćenja i u svakom slučaju treba razmišljati o tome da se komunalnim inspekcijama u opštinama daju neka ovlašćenja komunalne policije. Hvala vam.

Poštovani predsedavajući, poštovani predstavnici ministarstva, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, naravno da ću se složiti sa kolegama narodnim poslanicima koji su prethodno govorili i naravno da ćemo podržati ovaj predlog zakona.Slažem zakona.Slažem se apsolutno da je Zakon o potrošačima interesantan pre svega građanima, jer su oni vrlo često u prilici da odredbe ovog zakona koriste.Ono što ja želim da napomenem jeste činjenica da, pored ovog zakona i svega onoga o čemu danas diskutujemo, mnogo je bitnije praćenje samog zakona i kako se taj zakon primenjuje. Znate, ako mi ovde danas nešto usvojimo, a to samo ostane mrtvo slovo na papiru, složićete se sa mnom da nismo napravili nekakav veliki posao i da građani od toga neće imati veliku korist ukoliko doslovno ne budemo primenjivali sve ono o čemu smo danas pričali.Uveren pričali.Uveren sam da u tom nekom narednom periodu ćemo biti u prilici da još više unapredimo sve ono što se tiče zaštite prava građana, ali isto tako da i kroz neke konstruktivne diskusije dođemo do još možda nekih boljih rešenja.Narodni rešenja.Narodni poslanici, sem svog posla koji imaju i obavljaju ovde u samom Domu Narodne skupštine, su i u čestom kontaktu sa građanima, pa tako sve ono što danas čujete ovde od nas možete slobodno primeniti i uzeti negde u razmatranje, jer nije to nekom od nas palo tek tako na pamet, već je došlo kao posledica razgovora ili nekih predloga, sugestija, pa i kritika građana iz onih mesta odakle mi dolazimo.Kada govorimo o zaštiti potrošača i kada govorimo o ovom zakonu, često provejava u javnosti taj termin „obmana“ i kako su to nekada potrošači obmanuti da li reklamom, da li deklaracijom, da li nekad garancijom i pričamo o tome kako se često zloupotrebljava poverenje potrošača i ja se sa time u potpunosti slažem, ali sam negdei uveren da, koliko god se mi trudili, uvek će neke velike kompanije ili neki veliki lanci proizvođača pokušati to da izvrdaju na ovaj ili onaj način i uveren sam da ćemo mi u interesu građana se boriti da takvih primera nemamo više ili da ih svedemo na minimum, ali uveren sam isto tako i da ukoliko budemo primenjivali ovaj zakon kako treba, građani će biti mnogo i srećniji i zadovoljniji.Kada pričamo o obmanama, baš pre neki dan u razgovoru sa građanima na na Voždovcu, čuo sam od jednog čoveka konstruktivnu ideju koju, nažalost, vaše ministarstvo ne može da primeni, a to je kontrola poverenja građana u političke partije, odnosno praćenje i obmanjivanje onoga što iznose stanke.Mislio stanke.Mislio sam da čovek to tek tako iznosi. Međutim, on je imao jako dobru ideju, a to je da bi bilo odlično kada bi neko mogao i da prati šta je to što stranke pričaju, kako u toku dana, tako i u samom epicentru izborne kampanje, pa bi bilo interesantno i da se prati to koliko su oni na taj način obmanuli građane i da li bi tu postojale neke posledice.Apsolutno se slažem sa tim čovekom i kada pričamo o tome, evo, svedoci ste i bili ste u prilici da čujete koliko puta su samo predstavnici bivšeg režima DS, oličeni oličeni u Draganu Đilasu i Vuku Jeremiću, obmanuli ne građane Beograda, već i cele Srbije. Čuli ste mnogo primera od poslanika koji su na svom ličnom primeru i na svom ličnom mestu izneli neke podatke koji su apsolutno neverovatni i ako bi ih posmatrali na taj način kao potrošače, građane koji su te njihove usluge i obećanja prihvatili, onda ćete se složiti da su na ovaj način brutalno obmanuti.Ne želim sada više da podsećam i na

godinama unazad i da nikada ništa na tom polju nisu učinili, da su obećavali veće plate i penzije, a da je Srbija tonula sve dublje i bila sve siromašnija. Ovakvih primera mogu vam navesti milion, isto kao i moje kolege. Ali, ono što je za danas meni posebno interesantno jeste grubo vređanje inteligencije građanima, pre svega Beograda, ali zatim i cele Srbije.Naime, Srbije.Naime, o čemu se radi? Dragan Đilas je i danas aktuelni odbornik u Skupštini grada Beograda. Predsednik je Stranke slobode i pravde. Ta njegova stranka se u poslednje vreme bavi čistom demagogijom, obmanama, ali pre svega, politikom mržnje koja se ispoljava na porodicu predsednika Aleksandra Vučića i danas, posebno ovih dana aktuelno, na njegovog sina, Danila Vučića. U prilici ste da vidite raznorazne i natpise u novinama, ali i medijsku kampanju u određenim medijima koji su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, gde je to postala ono što je posebno interesantno jeste da je, čini mi se, pre dve godine ili godinu dana, njegov do tada verni pratilac, ali iz druge stranke, iz stranke Vuka Jeremića, Nikola Jovanović, takođe njegov kolega gradski odbornik, koga je on postavio, kako kaže, za šefa odborničke grupe, u jednom kafanskom razgovoru izvređao i svog gazdu Vuka Jeremića, pa, Boga mi, ponajviše desnu ruku Dragana Đilasa, u tom trenutku poslanicu Mariniku Tepić, ženu koja će ostati upamćena kao inicijator jedne inicijator jedne rezolucije da Srbija bude proglašena krivom za genocid u Srebrenici.Nikola Jovanović je tom prilikom za tu istu ženu govorio razne ružne stvari. Ja ne mogu to i ovaj dom ne dozvoljava da tako nešto citiram, ali apsolutno svi znaju o čemu se radi. Upotrebljen je termin – na biciklu. Zaista, ja ne želim to da citiram, ali mislim da građani Srbije znaju o čemu se radi.U tom trenutku veliko pojačanje, kako je trebalo da bude, Nikola Jovanović, za Stranku slobode i pravde postaje najomraženija ličnost u tim redovima. Iako su do juče bili saborci Dragan Đilas i Nikola Jovanović, dolazi do velikog otklona, pa maltene tako ste došli u situaciju da Dragan Đilas u pojedinim izjavama i kaže da on nikakvog kontakta nije imao sa Nikolom Jovanovićem, da ne zna šta se to desilo i da su u lošim odnosima.Ubrzo nakon što su takvi razgovori isplivali u javnost, Đilas je izjavio sledeće – Nikola Jovanović je sam sebe izbrisao sa političke scene. Zbog uvreda upućenih jednoj ženi, jednoj dami, apsolutno se slažem da takav čovek ne treba da bude deo političke scene, iako se sa Marinikom Tepić apsolutno ne slažem ni oko čega, iako mislim da je jedina politika mržnja i laž, ali nijedna dama ne zaslužuje uvrede kakve je on o njoj izneo.Evo, vidite, za razliku od Dragana Đilasa i njegovih saboraca, mi iz SNS nemamo nemamo problem sa tim da kažemo da osuđujemo bilo kakvu uvredu ili bilo kakav vid nasilja, što kod njih nije slučaj. Šta više, oni ga podstiču i vređaju svaku našu koleginicu koja ustukne i kaže nešto protiv njih ili protiv njihove politike, a sve argumentovano i istinito.Šta je ovde interesantno? Dakle, Đilas kaže da je Nikola Jovanović sam sebe izbrisao sa političke scene, kaže da nemaju nikakve dodirne tačke, da apsolutno ne znaju jedan o drugom ništa i da je svaka njihova dalja saradnja nemoguća.Ubrzo nakon toga, pomenuti Nikola Jovanović formira nekakvu nevladinu organizaciju koja se zove „Lokalna samouprava“. Vrlo ponosan na to, najoštriji je kritičar projekata u Beogradu, ali generalno i politike SNS, kao i predsednika Aleksandra Vučića. Često mu se prepliću izjave sa Draganom Đilasom, identične su i tu je već naznaka njihove saradnje.Kako ja uvek želim i ovde diskutujem argumentima, što i slike potvrđuju, i konkretnim dokazima, vrlo lako se može ustanoviti i veza između Stranke slobode i pravde, odnosno Dragana Đilasa i „Lokalne samouprave“ Nikole Jovanovića. U javnosti oni kažu da nemaju veze jedni s drugima.Međutim, imate na njihovoj početnoj stranici, dakle, „Lokalne samouprave“, imate deo gde možete naći naš tim. U tom našem timu veselo pozira Nikola Jovanović, sa svojom biografijom, ali drugi član tog njihovog sjajnog tima je izvesna Ana Gođevac. Dakle, Ana Gođevac je deo tog tima, ljudima u Beogradu poznata po tome što ne postoji stvar koja se uradi u gradu Beogradu u interesu građana Beograda, a da ona nije njen najoštriji kritičar. I to ne bi bilo ništa sporno da ova gospođa Ana Gođevac ne vodi opštinski odbor Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa na Vračaru i da se ne potpisuje kao Stranka slobode i pravde kada daje izjave.Dakle, Ana Gođevac vam je u istom trenutku, obratite pažnju, i funkcioner Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, što možete videti ovde gde kaže da imaju plan za Beograd, ali je isto tako i deo tima Nikole Jovanovića, u ovom Centru za lokalnu samoupravu.Zašto je ovo jako bitno? Na ovaj način, poštovani građani Srbije, možete videti samo u jednom primeru koliko su ljudi spremni da vas obmanjuju, lažu, zarad ličnog interesa, lične promocije i nekog glasa više.Sada više.Sada iz ovog ugla priče Zakona o potrošačima se postavlja samo jedno. Ukoliko posmatramo ove dve stranke kao nekakve brendove takozvane ili kao nekakve pružaoce usluga, kao nekakve radnje, a glasače koji bi eventualno glasali za njih posmatramo kao potrošače, samo se nameće jedno otvoreno pitanje – da li je ovo obmana potrošača? Sa ovim ću završiti.Sve ovo što sam sada izneo je samo jedan u nizu pokazatelja da ni Draganu Đilasu, ni Vuku Jeremiću, niti njihovim sledbenicima na bilo kom nivou ne postoji ništa sveto u tom smislu da neće pogaziti bilo kakvu datu reč. Pa, eto, tako, i oni ljudi sa kojima su u velikom sukobu, za koje maltene pričaju da se ni ne poznaju, prvi su im saradnici i ukrštaju se samo ne bi li u opštem interesu i ujedinjeni oko mržnje koju gaje prema Aleksandru Vučiću i SNS ubrali koji glas više.Kampanja koja se vodi protiv i Danila Vučića i Aleksandra Vučića je nešto što nije zabeleženo ne samo u Srbiji, već i u celom svetu. Ali, sa ovog mesta i sa svakog drugog želim samo građanima Srbije da poručim da sve rezultate koje je do sada postigla Vlada Srbije, sledeći odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića, takvim lažima i takvom mržnjom nikada neće izbrisati, a da zakoni koje mi danas usvajamo i koje ćemo usvajati u narednom periodu biće vođeni jedino i isključivo interesom građana Srbije i boljim životom svakog čoveka u našoj zemlji, gde god da on živi.Uveren sam, poštovani predstavnici ovog ministarstva, ministarka, nažalost, nije ovde sa nama, ali uveren sam da ćemo u narednom periodu diskutovati o još dobrih zakona i da ćemo na taj način olakšati život našim građanima i da ćemo svi zajedno na taj način kao jedan veliki tim od naše Srbije činiti još lepše i još bolje mesto za život. Hvala vam. Živela Srbija!

sigurno je da izmene i dopune Zakona o zaštiti potrošača imaju za cilj da unaprede kvalitet života građana Srbije, da unaprede njihova prava, i to jeste jedna od posledica onoga što je urađeno u prethodnih nekoliko godina kada su u pitanju ekonomske reforme i njihovo sprovođenje u našoj zemlji i sve ono što je predsednik Aleksandar Vučić započeo kao proces kada je bio predsednik vlade 2014. godine. Dakle, sa teškim reformama, sa sprovođenjem teške fiskalne konsolidacije i stvaranjem jednog dobrog i povoljnog ambijenta za poslovanje i privlačenje stranih direktnih investicija, ali i podizanje domaće privrede i kapaciteta domaćih, mikro, malih i srednjih preduzeća.Stvar je vrlo jednostavna kada govorimo o zaštiti potrošača. Radi se o tome da je je to jedna faza u kojoj i sami građani, kao ljudi koji imaju pravo da budu birani i da biraju, su ljudi koji koji traže zaštitu sopstvenih prava i traže u skladu sa ekonomskim razvojem njihov kvalitet života bude bolji, kvalitetniji, dostojanstveniji.

ako nemaju gde da zarade svoju platu, ako nemaju gde da se zaposle. To je ono što je napravilo jasnu diferencijaciju svega onoga što je personifikovalo vlast do 2012. godine i sve ono što radi danas vladajuća većina na čelu sa SNS i Aleksandrom Vučićem, a to je da danas građani Srbije imaju posao, da je danas stopa nezaposlenosti niža od 10%. Danas je ekonomija u našoj zemlji veoma žilava, i to smo pokazali tokom ovog veoma izazovnog perioda u kojem se nalazimo već drugu godinu, izazvanog Kovidom-19. Dakle, ogromnom, velikom, globalnom pandemijskom krizom, a gde smo pokazali da možemo da se nosimo sa velikim problemima, da sačuvamo svoju privredu, ali i da pored toga sačuvamo zdravlje naših građana, da sačuvamo naš zdravstveni sistem.Jedna smo od retkih zemalja, ne samo u Evropi, nego u svetu, koja može da bude ponosna i da kaže da smo sagradili tri kovid bolnice, da gradimo, najaviću jednu lepu vest i nešto što će se desiti u četvrtak, a to je početak izgradnje fabrike kineskih vakcina, Sinofarmovih vakcina, posle onoga što što je već započeto kao proces između Torlaka i ruske Gamaleje i ruske Vlade, po pitanju proizvodnje ruske vakcine Sputnjik V.Sve to govori o tome koliko Srbija ima sposobno liderstvo, koliko je Aleksandar Vučić uspeo da u ovim veoma teškim trenucima po našu zemlju napravi i očuva takav ambijent, kada je u pitanju privreda, kada je u pitanju zaštita naše privrede i naših preduzeća. Tako da će krajnji rezultat toga biti istaknut na semaforu, a taj semafor je takav da će privredni rast u našoj zemlji u ovoj godini biti veći od 6%, čak neki predviđaju 6,5% i 7%, što je nešto što je istorijski rezultat za srpsku privredu, za srpsku ekonomiju. To je sve ono što i jeste, na kraju krajeva, rezultat jednog vrlo

ekonomijom i ekonomskim životom naše zemlje, tako da naša preduzeća budu što uspešnija, da zapošljavaju što više ljudi, da budu konkurentnija i da Srbija ide krupnim koracima ka modernizaciji i onome što je najbitnije, a to je ono čime se SNS najviše bavi, a to je običnim čovekom, običnim građaninom koji treba u 21. veku ostvari sva svoja prava i da živi u skladu sa svojim civilizacijiskim tekovinama i dostignućima modernog sveta.Kada malo bolje pogledate i uđete u analizu situacije u Republici Srbiji i uporedite stanje pre šest, sedam godina kada je strah od gubitka radnog mesta kod ljudi,po svim istraživanjima javnog mnjenja koja su rađena u našoj zemlji, bio veći od straha od smrti, kada je stopa nezaposlenosti bila 26%. Danas imate situaciju da svako ko želi da radi može da se zaposli. Danas imate situaciju da imate kompanije, strane kompanije koje dolaze ovde, koje zapošljavaju hiljade ljude, a u kojima mogu da se zaposle naši inženjeri, naši ekonomisti, naši vrhunski pravnici, naši mladi ljudi koji mogu da ostvare zaradu, koji mogu da ispune i da unapređuju sopstvenu karijeru, ali i da unapređuju kvalitet života svojih porodica i svoje dece i na taj način ispunjavamo ono što jeste glavni cilj predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ojačamo maksimalno demografske karakteristike ove zemlje i da sprovodimo i da stalno mislimo o tome kako da nas bude više. više. Samo na taj način naša politička pozicija može da bude bolja, naša vojna pozicija može da bude bolja, naša ekonomska pozicija može da bude bolje.Slobodno mogu da kažem da smo mi sprečili, da je Aleksandar Vučić sprečio odliv mozgova u inostranstvo, onih koji su najkvalitetniji, onih koji su visoko kvalifikovani, koji imaju najbolje škole. Čak imamo i jedan veoma važan trend o kojem se retko govori zato što to valjda nije glavna tema. Glavna tema je Vučić, glavna tema je njegova porodica, da li mu je sin otišao da uči da kuva ili se okupao negde na moru ili na bazenu, ali nije glavna tema što se masovno ljudi koji su završili fakultete u inostranstvu, koji su radili na određenim važnim pozicijama u inostranstvu vraćaju u Srbiju. Vraćaju se zato što ima investicija. Vraćaju se zato što mogu da zarade u Srbiji. Vraćaju se zato što je život u Srbiji dobar i kvalitetan. Vraćaju se zato što je infrastruktura u Srbiji sve bolja i kvalitetnija, sa mrežom autoputeva, sa tri aerodroma koje trenutno imamo.Podsetiću građane Republike Srbije da smo samo mesec dana pred pandemiju imali više od pet miliona ljudi koji su prošli kroz aerodrom „Nikola Tesla“ u 2020. godini. Više nego udvostručen nivo ljudi koji su posetili Srbiju ili iskoristili Srbiju kao jednu vrstu saobraćajnog haba u avio-industriji. Srbija postaje lider u mnogim industrijskim granama, u mnogim onim sektorima i oblastima koje su ovi koji su bili nesposobni, koje Srbija, patriotizam, ekonomija, proizvodnja nisu interesovali, koji su samo kroz vođenje ove države i kroz vlast napunili svoje džepove, napunili svoje račune, sebi i svojim porodicama. Dakle, te prilike su bile propuštene i ja znam, svi ovde znamo, u našoj stranci je jako teško da za nekoliko godina dostignemo onaj nivo razvoja koji Srbija zaslužuje. Aleksandar Vučić je pokazao da je to moguće, je to moguće, da Srbija ima kapacitet, da ima dobru ekonomiju, da imamo pobednički duh, da možemo da budemo lider, da možemo da budemo lideri u proizvodnji, u informacionim tehnologijama, pa i u turizmu.Moram stvarno da pohvalim ministarku turizma koja se pokazala kao jedan jako dobar ministar, koja je u domenu turizma uradila puno za ovih nekoliko meseci, iako su izazovi isto tako bili veliki. Po pitanju zaštite potrošača, povezaću sa temom, naravno, današnje sednice, nemamo više situaciju koju smo imali pre nekoliko godina da imamo ljude, pojedince ili turističke agencije ili tur-operatere koji dođu ovde, shvatajući ovu zemlju kao banana državu, opelješe građane, pobegnu negde u inostranstvo i, naravno, oštete hiljade, hiljade, hiljade ljudi.Zato što nas je svet do pre nekoliko godina tako gledao, zato što su nas ti partneri što su u stvari bili špekulanti tako gledali, kao na jednu zemlju gde je moguće raditi sve, bez ikakvih konsekvenci i bez ikakvih sankcija.Srbija je u prethodnih nekoliko godina postala jedan pouzdan partner međunarodnoj zajednici, ključnim međunarodnim igračima. Srbija je jedna ozbiljna država i slobodno mogu da kažem, naravno mi treba da se stidimo toga, do 2012. godine mi smo bili jedan običan „dominion“, jedna „banana država“ kojom nije upravljao narod, kojim nisu upravljali parlament, Vlada i predsednik republike, već su Srbijom upravljale strane ambasade, strani faktor koji je čak uticao i na to ko će biti na kojoj ministarskoj funkciji, ko će voditi koji resor, koji će investitor ovde doći i kakvi će mu biti uslovi dati za poslovanje.Srbija više nije zemlja sa kojom može tako da se postupa i naravno takvo ponašanje, takva pozicija, takav stav je urodila plodom da danas mi imamo rast bruto domaćeg proizvoda na istorijskom nivou i da imamo jednu ozbiljnu državu, pravnu državu koja pored toga što utiče na stvaranje jednog jako povoljnog poslovnog ambijenta, utiče i bavi se time da bude i ekonomski i naravno socijalno odgovorna, ali i da štiti svoje građane na svaki mogući način.Zašto je zaštita potrošača toliko važna, zašto je ona građanima toliko važna? Kada pogledate onu Maslovljevu hijerarhiju potreba, vi u njoj imate, naravno, kao onu čitavu piramidu, prvi deo, prve one potrebe su obične, egzistencijalne potrebe ljudi, onaj ko nema za hleb, onaj ko nema da ode u prodavnicu, o kakvoj on zaštiti može može ili treba da misli kada ne može da kupi ni garderobu, kada ne može da kupi ni auto, kada ne može da priušti sebi i porodici gotovo ništa?Naravno da tada do 2012. godine, dok su državom vladali tajkuni, dok je državom vladao onaj koji hoće opet na silu da preuzme vlast, a to je Dragan Đilas, naravno da tada nije ni bio potreban Zakon o zaštiti potrošača. I ako je postojao, on je bio potpuno neprimenljiv.Danas kada ljudi imaju posao, danas kada ljudi u porodicama, kada rade dvoje ljudi, kada imaju priliku da zarađuju, kada imaju priliku da na jedna dostojanstven način školuje svoju decu, da te potrebe proširuje, da one ne budu samo egzistencijalne, nego da se ispuni potreba za samoaktuelizacijom, za nekom vrstom potrebe da čovek unapredi svoj socijalni, društveni život, to je ono što je SNS donela kao novo, to je ono što je rezultat ovog dugogodišnjeg i mukotrpnog rada, da danas ljudi ne razmišljaju da li će dobiti svoju platu, da li će ih neki poslodavac prevariti, neće im uplatiti doprinose, neće platiti porez ovoj državi, već razmišljaju o tome da li će dobiti najkvalitetniju moguću robu, dali će dobiti najkvalitetniju moguću uslugu i naravno ako to ne dobiju imaju kome da se požale i mogu mogu da računaju na državu u punom kapacitetu koja će stati iza njih i koja će ih maksimalno zaštiti.Isto tako, potpuni pandan tome je sve više i više zainteresovanost ljudi za zaštitu životne sredine, za kvalitet vazduha, za kvalitet obrazovanja, dakle svih nivoa obrazovanja. To je nešto što je proizvod onoga što su Aleksandar Vučić i SNS uradili u prethodnih šest ili sedam godina, žestoko i svakodnevno radeći na ekonomskom rastu, na privlačenju investicija, boreći se za svako radno mesto, boreći se za svakog ko je hteo da otvori ovde radnju sa 20, 50 ili 100 ljudi.Aleksandru Vučiću nije bilo teško da ode da otvori pogon, da ode da otvori fabriku da bi danas došli do toga, evo tu je koleginica Sandra Božić, da u Pančevu imamo jednu nemačku kompaniju koja zapošljava preko hiljadu ljudi, u kojoj je neto zarada, prosečna neto zarada 1.700 evra.(Sandra ispravlja me koleginica Božić, dve hiljade evra neto zarada prosečna.Dakle, Srbija je danas zemlja u koju svi žele da ulažu, u kojoj je dobro raditi, u kojoj je dobro poslovati i to je vrlo jednostavna formula. Taj uspeh koji smo napravili na ekonomskom planu, zbog kojeg nam skidaju kapu i u Vašingtonu i u Briselu i u Moskvi i u Pekingu, doprineo je tome da možemo da budemo i socijalno odgovorni, da možemo da budemo odgovorni na svaki mogući način, pa i da budemo odgovorni kada je u pitanju osnovna zaštita naših građana, kao onih ljudi koji su potrošači, koji su u svakodnevnoj komunikaciji, u kontaktu sa trgovcima ili bilo kim kada kupuju robe ili koriste određene vam govori o tome koliko je kvalitet građana Republike Srbije unapređen, koliko su građani Republike Srbije osnaženi, koliko je Srbija danas dostojanstvena zemlja, a dostojanstvena zemlja i mi je merimo prema tome što želimo da prosečna zarada u ovoj zemlji bude za dve ili tri godine devetsto do hiljadu evra, što je sada prosečna zarada u Beogradu 712 evra, što ovih dana delimo 67.000 tablet računara deci u osnovnim školama, 6.700 lap-top računara nastavnicima u osnovnim školama. To je grad Beograd, to je Republika Srbija. To je jedna moderna država i mi ćemo nastaviti tako da radimo i da se ponašamo, biti odgovorni prema svojim građanima i slediti politiku našeg predsednika i lidera Aleksandra Vučića. Hvala. **Vladimir Orlić** Hvala, gospodine Marinkoviću.Reč ima Viktor Jevtović.

govoriću o Predlogu zakona o zaštiti potrošača, jer kao i do sada na prvom mestu pokazujemo odgovornost prema građanima Srbije, a to je ono što je i osnovni postulat politike, predsednika Aleksandra Vučića i SNS.Zakon koji je donet 2014. godine se menja za više od 50% u cilju zaštite potrošača, u ostvarivanju svih njihovih prava, gde je između ostalog na prvom mestu bezbednost potrošača, odgovornost za proizvode sa nedostatkom, zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora o turističkom putovanju i vremensko podeljeno korišćenje nepokretnosti.Osnova ovog zakona je zaštita kolektivnog interesa potrošača, gde je jedan od segmenata i vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Takođe, i uvođenje novog sistema, registar „ne zovi“, koji je izuzetno važan za naše starije sugrađane, jer smo do sada imali primere da su pozivani telefonskim putem i da su trgovci nudili određene proizvode. Ovim zakonom biće zabranjeno upućivati poruke i pozive potrošačima koji to ne žele.Za pružanje usluga čija je vrednost veća od 5.000 dinara, prodavac je dužan da sačini proračun na trajnom nosaču zapisa sa specifikacijom usluge i pribavi pisanu saglasnost potrošača na proračun.Takođe, produžava se i rok za reklamaciju na petnaest dana, pa će potrošači moći da reklamiraju oštećene ili neadekvatne proizvode i samim tim imati sigurnost pri kupovini željenih proizvoda.U delu zakona koji se odnosi na direktive EU o putovanjima i putnim aranžmanima, prodavci turističkih usluga će biti u obavezi da putnicima dostave sve relevantne informacije pre sklapanja ugovora, sa svim objašnjenjima, što je detaljno nabrojano u članu 93. ovog Predloga zakona. Ukoliko organizator putovanja ne ispoštuje ugovor, putnik neće biti u obavezi da plati uslugu.Ono što je jedna od veoma bitnih stavki je i da se pruža usluga medijacije, odnosno vansudskog rešavanja potrošačkog spora koje će se obavljati na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.Takođe, sporova.Takođe, biće i povećan rad tržišne inspekcije, koja će doprineti boljoj zaštiti interesa građana, ali i očuvanju samog sistema države, gde će i kroz naplatu poreza i fiskalne račune očuvati budžet Republike Srbije, ali i sva prava koja su ovim zakonom zagarantovana građanima. U tom cilju se vodilo računa i o preduzetnicima koji redovno izmiruju svoje obaveze i zaštiti njihovih interesa, jer to je politika Aleksandra Vučića - građani i Srbija na prvom je bivši tajkunski režim predvođen Draganom Đilasom i Šolakom u maniru dokazanih prevaranata vodio svoju nebrigu o građanima Srbije, kakav plan i program, sem bestidnog bogaćenja i rasipništva dok su vodili i državu su imali. Znamo šta su imali. Rasprodaju državnih preduzeća, uništavanje privrede, bolnica, vrtića, fabrika, svega što njima nije išlo u privatne džepove, odnosno na egzotične destinacije, jer samo tu su pronalazili nešto za sebe u mutnim poslovima sa još mutnijim poslovnim partnerima. Sada svesni da ih narod ne voli, da ih narod ne želi, rado bi se dodvorili svima onima kojima smeta jaka i uspešna Srbija.Oni ne prezaju ni od čega. Svu svoju bestijalnost najbolje pokazuju u satanizaciji porodice predsednika Aleksandra Vučića, prvenstveno njegove dece, sinova Danila i Vukana, ćerke Milice i njegovog brata Andreja, a ne štede ni roditelje Aleksandra Vučića.Za koalicione partnere izabrali su najmonstruozniji klan Belivuka. Ni tu njihovoj bezidejnoj politici koja se svela samo na mržnju nije kraj. Svakoga dana idu korak dalje na način svojstven samo njima,

je odraz patriotizma njen pokušaj satanizacije srpskog naroda kao genocidnog.U plićaku ove nedovršene ličnosti, a uz pomoć i podršku njenom gazdi i patrona, isti ti su bestidno pljunuli po srpskoj zastavi, himni „Bože pravde“, jer oni za Boga i pravdu ne znaju, ali svako radi ono što najbolje ume.Umesto da sa narodom podele osećaj ponosa što nam prvi dan školske godine počinje intoniranjem srpske himne, svojstveno svom nemoralu oni su najbeskrupuloznije osudili nešto

koji se ponosimo svojom zemljom i onim što za narod radi Aleksandar Vučić, a što oni ni u svojim snovima nikada neće moći.Jedan moći.Jedan od poslednjih takvih primera su nacistički simboli koji su osvanuli u Novom Sadu, a koje su Novosađani prefarbali u boje zastave Srbije, pa sada Đilas i Marinika i ta zastava Srbije, kao i sama Srbija i sam narod Srbije im smeta. Šta ti bednici jedino vole, pokazali su svojim nedelima, milionskim računima i sada bi opet da dođu na vlast i opet bi da pljačkaju, satanizuju i u ambis odvedu Srbiju, jer ne prezaju ni od čega. Ništa im nije sveto, sem državne kase koju bi opet da isprazne, a narod ostane na ivici propasti, poniženi i obespravljeni, bez ikakve nade za budućnost.

baš kao što vidi i puteve, mostove, fabrike, bolnice, vrtiće, povećanje plata i penzija i sve ono što je poslednjih 140 godina bio samo san, a sada postaje java, zahvaljujući lavovskoj borbi Aleksandra Vučića, koji ne želi da poklekne pred hohštaplerima i ne dozvoljava da Srbijom upravljaju strane ambasade i plaćenici, već hrabro kao nepremostiv bedem dušmanima, svaki dan vodi beskompromisne borbe za budućnost našeg naroda i sve naše dece.Narod tu borbu vidi i tu hrabrost ceni, a sud naroda, najvažniji je sud na ovom svetu. Živela Srbija. Hvala gospodine Jevtoviću.Reč ima dr Boban Birmančević.

koji smo uveli u dnevni red na zahtev upravo skupštinske većine kojoj pripadam zaista je značajan i mi ne bi ni insistirali na tome da ne želimo da da sve one probleme koje smo uvideli u zakonu koji je prethodno menjan 2014. godine jednostavno promenimo i da sve ono što nije bilo dobro, pokušamo da prilagodimo i usmerimo u interesu građana, odnosno u interesu zaštite potrošača.Potrošači jesu naši građani i ovo je upravo Zakon o zaštiti građana Srbije, kada je pre svega trgovina u pitanju. Trgovina i razmena dobara oduvek je postojala, oduvek će postojati i uvek će postojati i prosto svako ko učestvuje u toj trgovini mora znati šta je ono što ima pravo i kada je u pitanju prodaja i kada je u pitanju kupovina i svaka svaka transakcija je prilika za zaradu, ali i prilika da neko nešto zloupotrebi i da nešto ne uradi u skladu sa zakonom.Kako će neko od naših građana kada naruči džemper, a dobije majicu kratkih rukava da odreaguje,

Uglavnom, postoji zakonska forma i zakonska norma koja će štiti potrošače. Niko nije sigurno pomislio da ćemo ovim zakonom rešiti sve probleme, ali ćemo pokušati da uradimo sve ono što je u moći jednog savremenog zakona koji između ostalog je usklađen naravno sa EU, odnosno sa zakonima koji tretiraju potrošače u EU, ali u suštini, u fokusu ovog zakona su kao i uvek građani.Kao potrošač, očekujemo ozbiljnu zaštitu od države i jednostavno želimo da dobijemo ono što smo kupili, ni manje ni više, a želimo da oni koji su zloupotrebili

ponovo.Osetljiva je tema svakako, ali živimo u savremenom svetu, živimo u potrošačkom svetu, a živimo u potrošačkom svetu, jer živimo u svetu Aleksandra Vučića gde ljudi ujutru kada ustanu, odlaze na posao, odlaze na svoja radna mesta, kada dođe prvi u mesecu ili 15. zavisi kako gde, prime svoju platu, a sa tom platu mogu da žive u potrošačkom društvu. Pre Aleksandra Vučića nije postojalo ni radnih mesta, ni plata, ni budućnosti Srbije. Tu osetljivu temu, a osetljiva tema je potrošač, osetljiva tema je kupoprodaja, osetljiva tema je trgovina, treba rešiti na najbolji mogući način.Zaštita je svakako preventiva i ništa bolje od preventive, ali Zakon je zaista koncizan, veliki i kao takav trebaće vremena i da nađe svoju primenu, ali budite sigurni da u narednom periodu, ukoliko bude bilo potrebe, menjaćemo ponovo, ako bude bilo potrebe i ako ustanovimo da nešto od ovih zakonskih članova i zakonskih normi koje smo doneli nisu baš u interesu svih građana.Svakako, građana.Svakako, kao deo ovog zakona podrazumeva se i predviđa pojačan rad tržišne inspekcije koja je prva i najbliža građanima i bukvalno je na terenu i potreban i potreban je rad tržišne inspekcije na pravi način kako bi preventivno delovali i upravo sprečili sve one koji žele i koji će uvek pokušavati na neki način da zloupotrebe i potrošača i zakon i da se jednostavno ogreše o pravdu.Živimo pravdu.Živimo u potrošačkom društvu, ali živimo i u društvu u vreme Kovida i ovo se može i nazvati trgovinom u vreme Kovida kada su sve one zakonske norme i svi oni običaji u trgovini i prodaji jednostavno promenjeni i prilagođeni toj, nazovimo je, Kovid trgovini. Nema niko ko ima telefon, a da nije iskoristio na neki način način kovid trgovinu, odnosno da nije pozvao, da nije tražio i da nije ostvario svoje pravo ili želju da trguje na neki način putem mobilnog telefona, elektronske trgovine ili na bilo koji drugi način bez odlaska na lice mesta i bez kontakta sa samim trgovcem.Da li je to stvorilo još uslova i još prilika da dođe do zloupotreba? Jeste, ali s druge strane i država je odreagovala na pravi način i svakodnevno se određenim aktima i uredbama, pre svega od strane Ministarstva trgovine utiče na sve one nepravilnosti koje se pojavljuju i koje će se verovatno pojavljivati i u budućnosti.Ali, ono što je bitno to je da ovo Ministarstvo i naravno ova Vlada ima i resurse, ima i ljude, ima i podršku Narodne skupštine za sve one promene koje štite građane, koje štite potrošače. Podsetiću da trgovina jeste sve ono gde se za određeni novac ili za određenu nadoknadu može dobiti nešto što se nalazi na na tržištu, nešto što je u prodaji.Podsetiću i da živimo u društvu Aleksandra Vučića gde nije sve na prodaju i da postoji crvena linija preko koje se ne prelazi. To pre svega važi za Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, da ne preskočim nekog u toj lopovskoj ekipi, postoji crvena linija, nije sve na prodaju, nije čast na prodaju, nije obraz na prodaju.Podrška prodaju.Podrška građana na izborima ne može se kupiti. To ni jedan zakon, ni jedna norma ne može uvesti kao želju da Dragan Đilas uz pomoć novca kupi glasove i dođe i dođe na vlast. To ne biva i to neće ni biti i što je najbitnije to znaju vrlo dobro građani nema kupovine podrške, nema kupovine glasova, nema i nikada neće moći neko da kupuje glasove. Pokušao je Nebojša Zelenović i Dušan Petrović u Šapcu, kupovali su glasove, kupovali su odbornike, a nisu uspeli,

Nebojša Zelenović, Dušan Petrović i cela lopovska ekipa 18.200. Onda su tri puta ponavljali izbore ili pokušali da tri puta ponove izbore, ali svaki put su imali problem, nisu imali podršku građana i nudili su, plaćali su, ali nije se mogla kupiti čast građana Šapca, nije se mogla kupiti vlast u Šapcu, niti će moći da se kupi vlast u Beogradu i vlast u Srbiji.Što oni više napadaju predsednika Aleksandra Vučića, i što je najgore, naravno oni nemaju granicu i liniju čak ni u napadima na porodicu, na decu predsednika ili bilo čiju drugu decu.

sve veći podrška Aleksandru Vučiću je sa druge strane je sve veća i veća upravo proporcionalno napadima koji dolaze od ljudi koji više ništa drugo nemaju osim da napadaju nešto što je svetinja, a to su naša deca.Slogan iza koga smo stali svi, ne samo u ovoj skupštinskoj većini, nego u ovoj Srbiji za našu decu je slogan iza koga ćemo stajati i u budućnosti, podrška Aleksandru Vučiću svakako je podrška normalnoj, uspešnoj, lepoj i srećnoj Srbiji. U to ime živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić. Hvala gospodine Birmančeviću.Reč ima Zoran Tomić. upravo današnja diskusija o Zakonu o zaštiti potrošača je još jedan u nizu dokaza da SNS i naši koalicioni partneri zajedno radimo na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem u interesu građana.Upravo građana.Upravo ovaj zakon će omogućiti da se ono što je važno za same potrošače, da se njihovi interesi štite i znatno je unapređenje u odnosu na prethodni zakon koji je usvojen. Imali smo prilike od uvaženih kolega u diskusiji da čujemo koja su to unapređenja.Ono što je jako bitno jeste formiranje te baze – ne zovi, koja se odnosi na sprečavanje da građani ukoliko ne žele da budu uznemiravani telefonskim pozivima i da dobijaju ponude na taj način od da budu evidentirani u bazi REM-a i na taj način će zapravo imati mogućnost da se njihovo pravo iskoristi.Pored toga, ono što je bitno da dalje nastavljamo sa usaglašavanjima koja se odnose na evropske direktive, posebno u segmentu turističkih ponuda što je još jedan u nizu dokaza da smo mi na putu ka EU i da ono što je u praksi unutar EU da mi prisvajamo i da implementiramo kroz naše zakonodavstvo, sve u interesu kako život građana Republike Srbije učinili boljim i kvalitetnijim i da radimo na podizanju standarda.Upravo kada govorimo o rezultatima rada politike Aleksandra Vučića i SNS nije potrebno trošiti previše reči. Dovoljno je samo proći kroz Srbiju, jer danas nemate ni jedno mesto u Srbiji gde nemate neko gradilište ili da nešto nije urađeno, uloženo, da nisu otvorena nova radna mesta. Upravo su dela ona koja govore kada pričamo o politici Aleksandra Vučića.Tako da, vidite i sami uvaženi građani Republike Srbije da program „Srbija 2025“ se i te kako uspešno implementira, da nikada veći broj gradilišta u Srbiji nismo imali, da do kraja godine ćemo imati osam autoputeva koji se grade, 15 magistrala ukupno, da imamo nove investicije koje dolaze, da sada ulazimo u eru razvoja ekonomije bazirane na znanju u Srbiji, da se ulaže kada je u pitanju nauka, prosveta, obrazovanje, da naše mlade ljude zadržimo u Republici Srbiji, da taj potencijal i znanje koje oni imaju iskoristimo kako bismo našu ekonomiju podigli.Sami vidimo i po podacima koji kažu, kada je u pitanju IT industrija, koliko smo se u tom segmentu razvili, koliko je taj deo naše privrede napreduje i koliko će dalje napredovati i koliko zapravo država Srbija ulaže sve napore koje ima kako bi podsticala mlade ljude, njihovu kreativnost da je iskoriste, da je pretoče od nečega što je samo stajalo možda na papiru, u konkretne ideje i realizaciju.Ulaže se dosta i u sport, ulaže se dosta i u kulturu, ulaže se dosta i kada je u pitanju i sama poljoprivreda i sami smo svedoci da nikada više sredstava nije opredeljeno kada je u pitanju razvoj poljoprivrede, subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje, za nabavku nove opreme koja će omogućiti poljoprivrednicima i poljoprivrednim gazdinstvima da svoje proizvode mogu da proizvode visokog kvaliteta i da plasiraju na tržištima. Ne samo u regionu, već i širom sveta.Sa druge strane, kao što su i moje uvažene kolege rekle, imamo ljude koji su do 2012. godine gledali samo sopstvene interese koji su, jedinu politiku koju su vodili bila je politika punjenja sopstvenih džepova. Njih rađani Republike Srbije nisu interesovali. U njihovo vreme jedino smo mogli da se pohvalimo da su mladi ljudi, znanje, ono što je bilo najveći izvozni proizvod Republike Srbije, a danas statistika jasno pokazuje da mladi ljudi koji se školuju u inostranstvu, koji se usavršavaju se vraćaju u Srbiju i upravo to svoje znanje ovde implementiraju i dalje plasiraju u druge delove sveta.U njihovo vreme, bilo je važno samo kako će oni da napune svoje džepove, kako će na osnovu zloupotrebe javnih pozicija koje su imali da se hvale što i danas rade preko svojih medija da su bili uspešni biznismeni, da su uspešni poslovni ljudi, a realnost nam govori totalno drugačije, da pre nego što su došli do tih javnih pozicija niti su bili uspešni biznismeni, niti poznati, a i kako su sišli sa tih pozicija, jer je volja naroda takva bila, još su gori menadžeri nego što su ikada bili.Danas smo imali prilike da čujemo jednog od perjanica te tzv. opozicije koja napada ono što je država radila kako bi pomogla da se poljoprivreda u Srbiji unapredi, kako bi pomogla da se reši veliki problem koji je postojao PKB, čuveni obor knez Aleksić iz Trstenika, koji dok je vladao Trstenikom, namerno ću reći vladao, jer za vreme dok je on bio na čelu te opštine uspostavio je dinastijski režim, pa ukoliko niste u okviru njegove familije bili njemu naklonjeni